da se svi slažemo što se toga tiče. Evo, prelazimo na osmu točku ovog dnevnog reda. ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima koji je ovdje dostavljen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 Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima s Konačnim prijedlogom zakona. Zakon o obveznim odnosima smo donijeli u veljači 2005. godine. Stupio je na snagu 1.1.2006. godine. Dakle, u primjeni je već više od dvije godine. U ove dvije godine vidjeli smo da određene stvari naprosto je potrebno u tom zakonu izmijeniti i ove izmjene koje danas predlažemo to je jedno usklađivanje sa direktivama ono što smo 2000. godine radili većina teksta, većina materije je usklađena sa direktivama Europske unije. Međutim, u analizi, u screeningu usklađenosti našeg pravnog sustava sa pravnim stečevinama Europske unije vidljivo je da je potrebno određene stvari poboljšati i to posebno je potrebno poboljšati sa direktivama iz područja zaštite potrošača. Također je potrebno poboljšati određene stvari vezano za bankovne garancije, za jamstva. Također, potrebna su određena poboljšanja vezano za one ugovore oko turističkih putovanja, paket aranžmana. u ovom zakonu kvalitetnije definiramo pojam proizvođača u smislu odredbi za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari. Također, propisuje se da prodavatelj odgovara i za neznatne materijalne nedostatke. Ali da u tom slučaju kupac nema pravo na raskid ugovora već na ona druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke kao što su popravak stvari, zamjena stvari i sniženje Propisujemo pravo kupca na raskid ugovora ili razmjerno sniženje cijena u slučaju kada bi na način uklanjanja nedostataka, odnosno predaja druge stvari bez nedostataka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca. Odredbe o jamstvu za ispravnost prodane stvari usklađujemo sa navedenim direktivama na način da jamstvo mogu dati i prodavatelj i proizvođač propisujući pritom prava koja kupac može ostvariti, te da jamstvo obvezuje bez obzira na oblik u kojem je dan. Također, izmjenama ovog zakona otklanjamo manje neusklađenosti nastale prilikom usklađivanja Zakona o obveznim odnosima sa odredbama direktive Vijeća od 25. srpnja 1985. 1985. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi sa odgovornošću za neispravne proizvode i direktive Vijeća od 13. lipnja 1990. o paket putovanjima, paket odmorima i paket turama gdje preciziramo što takvi ugovori točno sve trebaju sadržavati. precizira se također na koje se osobe primjenjuje trogodišnji rok zastare za međusobne tražbine o prometu roba i usluga. Pojašnjavamo pretpostavke pod kojima se šutnja osobe u čiju poslovnu djelatnost spada obavljanje naloga smatra prihvatom ponude. To je onda ako su ako su te osobe u duljoj poslovnoj vezi. Također propisujemo da se odredbe o ograničenju trajanja prava prvokupa ne primjenjuju na pravo prvokupa iz trgovačkih ugovora i na pravo prvokupa dionica, poslovnih udjela i udjela u društvu. Dodatno pojašnjavamo i uređujemo odredbe o ugovoru o građenju s odredbom ključ u ruke. Kao što je poznato, ovim prijedlogom ćemo omogućiti da ugovor ključ u ruke sadrži i one odredbe o projektiranju, a ne samo o izvođenju i o građenju. Mijenjamo odredbe o akreditivima i bankarskom jamstvu tako da ovim izmjenama zakon potpuno usklađujemo sa direktivama Europske unije. Predlažemo stoga Hrvatskom saboru da prihvati ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Zakonom o obveznim odnosima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine uređuju se osnove obveznih odnosa, te ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi, a jedan je od razloga njegovog donošenja bio i usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u ovom pravnom području. Nakon analitičkog pregleda tzv. screeninga poglavlja 28. zaštita potrošača i zdravlja i ocjene usklađenosti i zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije utvrđena je potreba daljnjeg usklađivanja o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima. Osim toga, uočena su i manja nesuglasja Zakona o obveznim odnosima s dvije druge potrošačke direktive, te radi jasnoće propisa uočena je i potreba otklanjanja tih nesuglasja. Dodatni razlog donošenja predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima i poboljšanje onih odredaba postojećeg zakona na koje je uputila i pravna znanost i praksa tijekom njegove dvogodišnje primjene. Usprkos uočenoj potrebi za izmjenom i dopunom Zakona o obveznim odnosima već postojeći zakon je prema mišljenju stručnjaka jedan od najkvalitetnijih zakona u Republici Hrvatskoj. A predloženim izmjenama i dopunama otklonit će se i one najmanje nejasnoće koje su iz postojećeg zakona proizlazile, te će time zasigurno Zakon o obveznim odnosima postati primjer kvalitetnog zakona u potpunosti usklađenog sa zakonodavstvom Europske unije. Važeći Zakon o obveznim odnosima ne definira osobe javnog prava, ne propisuje kriterije za utvrđivanje kruga ovih osoba, niti upućuje na neki drugi propis u svezi s time zbog čega se postavilo pitanje primjene odredaba ovog zakona koji sadrži ovaj pojam. Stoga se predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima novim stavkom 6. člankom 26. određuje krug osoba na način da su to osobe koje su obvezne postupati po propisima o javnoj nabavi. Predloženim zakonom se iz područja prodaje robe široke potrošnje i popratnih jamstava preciznije definira pojam proizvođača na način da se u članku 401. postojećeg zakona dodaje stavak 3. kojim se pojašnjava tko je proizvođač u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari. Tom preciznijom predloženom definicijom proizvođačem se smatra i uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svoga imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar. Predloženim zakonom propisuje se veća odgovornost prodavatelja jer predviđa da prodavatelj odgovara i za neznatne materijalne nedostatke, ali da u tom slučaju kupac nema prava na raskid ugovora već na popravak stvari, zamjenu stvari ili sniženje cijene. Stoga posebice treba istaknuti izmjenu članka 400. postojećeg zakona kojim se briše stavak 4. da prodavatelj ne odgovara za neznatnu štetu čime se u potpunosti ispunjuje članak 3. Zakona o obveznim odnosima koji propisuje da su sudionici u obveznim odnosima ravnopravni, a istodobno ukida prostor za eventualnu manipulaciju i kreativnu slobodu tumačenja neznatnih šteta. Predloženim zakonom ponajviše se mijenja dio koji se odnosi na pojam akreditiva te se od postojećih 11 članaka briše čak 9, a preostala dva se u cijelosti mijenjaju. Tako se u članku 1028. novim tekstom kvalitetno pojašnjavaju i razdvajaju pojmovi i okolnosti otvaranja isplate akreditiva, a što je bilo nužno s obzirom da je otvaranje akreditiva obveza banke prema nalogodavcu, a isplata akreditiva obveza banke prema korisniku akreditiva. Ovom izmjenom kojom se zapravo predviđa konačno ukidanje pojma opozivih akreditiva stvara se sigurnije pravno okružje posebice u međunarodnom poslovanju jer u dosadašnjoj poslovnoj praksi otvaranje opozivih akreditiva često je dovodilo do nesporazuma. Predložena izmjena članka 1029. kojim se predviđa da se ako ugovorne strane nisu predvidjele nešto drugo, na poslovanje sa akreditivima primjenjuje ujednačeni kriterij i praksa koja objavi Međunarodna trgovačka komora u Parizu koji su na snazi na dan otvaranja akreditiva. Takvo zakonsko rješenje je izvrsno, jer su pravila koja objavljuje Međunarodna trgovačka komora u Parizu često mijenjaju te bi prenošenje njihovih rješenja u nacionalnom zakonodavstvu dovelo do toga da ono što je propisano zakonom ne odgovara tim pravilima niti međunarodnoj praksi te se na taj način izbjegava često mijenjanje zakonskih odredaba. Predloženim zakonom mijenjaju se i članci od 1039. do 1043. koji govore o bankarskom jamstvu, jer je utvrđeno da je bankarsko jamstvo pogrešan naziv za bankarsku garanciju što je dovodilo do nesigurnosti u praksi jer se radi o različitim pravnim institutima koji se razlikuju pojmovno učinkom i načinom primjene. Osim toga i važeće uređenje bankarskog jamstva djelomice nije sukladno s opće prihvaćenim međunarodnom praksom. Zato se predloženim izmjenama žele otkloniti navedeni nedostaci, te istodobno posebno urediti pojmove bankarske garancije, garancije na poziv, potvrde garancije, kontra garancije, prestanak valjanosti garancije i prijenos prava na plaćanje iz garancije. Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima svakako je kvalitetan iskorak jer se njime i hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije, ali dobiva jasniji, određeniji i kvalitetniji pravni okvir za poslovne aktivnosti gospodarskih subjekata, posebice u području bankarskog poslovanja te poboljšava položaj kupaca robe široke potrošnje u pogledu popratnih jamstava kao i u slučaju neznatnih nedostataka kupljene stvari. Zbog svega navedenog klub HDZ-a podržava ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima te će Hrvatska demokratska zajednica glasovati za njegovo prihvaćanje. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ja uistinu mislim da je ovo vrlo važan zakon, Zakon o obveznim odnosima i da su vrlo bitne same predložene izmjene, ne samo bitne nego i kvalitetne i da zaslužuje pozornost nas saborskih zastupnika ne samo da se podupre, apsolutno da se podupre nego i da se prokomentiraju pojedine njegove pojedine njegove odredbe u smislu instituta koji se Zakonom o obveznim odnosima i razrađuju. Dakle ovaj propis apsolutno treba podržati i iz razloga koje je uvaženi kolega Marić u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice već i istakao, i zbog toga što se usklađuje dakle odredbe Zakona o obveznim odnosima sa europskim standardima, sa propisima odgovarajućih direktiva i sa pravnom praksom koja je u oblasti obveznih odnosa već prisutna u Ali treba kazati i to da ovaj zakon institute koje razrađuje, razrađuje ih uistinu na kvalitetan način, oni se pojašnjavaju, oni su precizniji i zasigurno će pridonijeti još većoj kvaliteti samog propisa uopće, dakle kada govorimo o Zakonu o obveznim odnosima. Uvažene kolegice i kolege dopustite mi da se nakon ove uvodne podrške ili potpore samom prijedlogu zakona osvrnem i na nekoliko konkretnih pravnih instituta koje pronalazimo u ovom prijedlogu zakona. Naime, ovaj prijedlog zakona na jedan drugačiji način ili na novi način razrađuje institute ograničenja trajanja prava prvokupa, zatim i odredbe ugovora o građenju sa odredbom ili klauzulom ključ u ruke, zatim rokove zastare za međusobne tražbine u prometu roba i usluga i naravno, mišljenja sam da treba prokomentirati i proanalizirati i institut koji se isto tako dotiče ovim izmjenama i dopunama zakona, a odnosi se na odgovornost prodavatelja i za neznatne, ponavljam neznatne materijalne nedostatke prodane stvari. ovog prvog instituta, dakle trajanje prava prvokupa, on je naravno do sada uređen odredbom članka 453. Zakona o obveznim odnosima, koji doslovce ovu materiju razrađuje na način da pravo prvokupa prestaje poslije pet godina od sklapanja ugovora ako nije ugovoren da će prestati i prije, a naravno da se ugovoreni dulji rok svodi na rok od pet godina. Ovaj institut kao specifičan institut obveznog prava naravno koji mora biti uglavljen ili ugovoren u pismenoj formi ovom izmjenom ne bi se primjenjivao na pravo prvokupa iz trgovačkih ugovora koji se odnose na dionice ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima. Ovdje je upravo kvaliteta ove predložene izmjene u tome da se zapravo u sada i temeljem Zakona o obveznim odnosima postiže veža sigurnost ulaganja poslovanja određenih trgovačkih društava i svi oni projekti koji su zacrtani u okviru određenih trgovačkih društava u izvjesnom smislu indirektno se ovim izmjenama i dopunama zakona podupiru. I tu upravo ja prepoznajem kvalitetu ovih izloženih promjena i u ovom smislu i ne samo što je ovaj institut uređene sa propisima Europske unije. Nadalje, odredbe ugovora o građenju s odredbom ključ u ruke. Svi mi znamo što je to ugovor o građenju s odredbom ključ u ruke. široko prisutan u našoj pravnoj praksi, ali sa svim svojim specifičnostima ovom izmjenom se omogućava da se i projektiranje ili projektna dokumentacija u okviru izgradnje određenih objekata isto tako obuhvati samim ugovorom o građenju. Po mom mišljenju ovo je iskorak, kvalitetan iskorak u smislu uređenja ovog instituta. Zbog čega? Ne samo da će se sada ovim specifičnim ugovorom o građenju moći da tako kažem obuhvatit cjelokupna investicija u tom građevinskom smislu, nego će se mogućnost uvrštavanja i projektne dokumentacije postići najmanje dvije stvari, a to je prva stvar da će kompletna investicija bit u izvjesnom smislu zaokružena s jedne strane. A s druge strane odgovarajuća projektna dokumentacija je temelj ili uporište da se u smislu izvođenja građevinskih radova u svakoj konkretnoj situaciji na najbolji mogući način dođe dođe u upravnom postupku i do građevinske dozvole, ali ne samo građevinske dozvole nego i uporabne dozvole što je vrlo, vrlo bitno kada govorimo o realizaciji samog ugovora o građenju. Nadalje, institut rokova zastare za međusobne tražbine kada se radi o prometu roba i usluga. Ovdje smo na institutu same zastare po Zakonu o obveznim odnosima i dosada uz uz opće zastarne rokove od pet godina, zastarne rokove od tri godine, imali smo naravno predviđene one situacije kada je taj rok zastare bio i godinu dana. To su specifične situacije. A na te sad specifične situacije se prolongira taj rok zastare sa godinu dana uz mogućnost, ne mogućnost nego zakonsku odredbu da taj rok zastare bude tri godine. Ono što želim kazati kada govorimo o samoj zastari u okviru kako je ona propisana Zakonom o obveznim odnosima. I u ovoj situaciji zastara ne znači gubitak subjektivnih prava u onom materijalnom smislu. To je samo protekom određenog roka gubitak mogućnosti isticanja odnosno pozivanja na svoja prava kako bi se ona mogla u nekim sudskim ili drugim, uglavnom sudskim postupcima i realizirati. I na kraju, mislim ne manje važno, a to je naravno u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice na pravi način uvaženi kolega Marić je naglasio, kada se govori o odgovornosti prodavatelja za neznatne materijalne nedostatke stvari, sada se taj institut razrađuje na jedan drugačiji način, moderniji način, primjereniji način, praksi i kod nas i u Europskoj uniji gdje kupac po sadašnjoj odredbi ili izmjeni i dopuni o kojoj danas raspravljamo, uistinu nema pravo na raskid ugovora, već druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, a koja se mogu svest na tri osnovna prava, a to je i popravak stvari i zamjenu stvari ili sniženje kupoprodajne cijene ili cijene po kojoj je kupac kupio stvar koja ima te ima te nedostatke koji se u smislu razrade ovog instituta mogu tretirati kao mali ili neznatni nedostaci. Dakle, i zaključno, ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti. On u potpunosti usklađuje Zakon o obveznim odnosima sada sa svim njegovim institutima, sa pravnom stečevinom Europske unije. I usudio bih se kazati da je uistinu jedan moderan propis. Jedan propis koji razrađuje institute na način da će se u smislu provedbe ili u praksi na sve one subjekte na koje se odnose zapravo predstavljati jednu kvalitetu. Jednu kvalitetu na način da se mogu obvezno pravni odnosi rješavati na isti, jednak, kvalitetan način kao i u našem okruženju, trgovačkom okruženju ili okruženju poslovanja ili primjene ovih odredaba u okvirima Europske unije. S tom mišlju završavam svoje izlaganje uz napomenu da ovaj propis apsolutno treba poduprijeti, a naravno predlagateljima i svima onima koji su učestvovali u u izradi ovog prijedloga, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima treba čestitati i na uloženom trudu i na onome što su nam u smislu razrade pravnih instituta ovim propisom i ponudili. Hvala lijepo.

Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege! Pred nama su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima sa Konačnim prijedlogom, jasno zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine kojim se usklađuje naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije, ali isto tako i usklađenje našeg zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije a odnosi se na obvezne odnose. Ono što treba u samom početku dakako istaknuti i kazati jeste da je ovo jedan kvalitativan iskorak koji će u svakom slučaju obogatiti jasno i doprinijeti jednom kvalitativnom odnosu prvenstveno zbog njegovog donošenja. On je onaj koji se odnosi na obvezne odnose ugovornih i izvan ugovornih odnosa koje je trebalo uskladiti, kao što je trebalo uskladiti jasno i odnose između proizvođača, potrošača itd. mislim da je nakon jednog ukupnog pregleda tzv. screening poglavlja XXVIII. – Zaštita potrošača i zdravlja i ocjene usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije je utvrđena potreba daljnjeg usklađivanja, što je jasno i preuzeto usklađenost. I jasno je isto tako i ono što je preuzela Vlada u pregovaračkom svom stajalištu za to poglavlje. I ona se obvezala ne samo za njega nego i za daljnje usklađivanje kao još dvije potrošačke direktive pa je ocijenjena potreba jasno za daljnje usaglašavanje i tih nesuglasja koja postoje. koja postoje. Upravo to je ono što sam htio kazati. Te izmjene i dopune su bile neophodne jer je na njih jasno tijekom ovih dugogodišnjih promjena ukazivala i praksa. Praksa je bila ta koja će ali uz pomoć i pravne znanosti ukazati na ono što je trebalo promijeniti. I tu treba u svakom slučaju pohvaliti sve one koji su doprinijeli ovim izmjenama i dopunama kao što je prethodno kazao gospodin Tomljanović. Mi ćemo jasno ovim predloženim zakonom ne samo poticati usklađenost s pravnom stečevinom nego i riješiti se uopće mnogih dvojbi koje su se jasno pokazale u toku ove dvogodišnje primjene u samoj praksi a time ćemo jasno u konačnici dobiti razrađen pojam i proizvođača u smislu odredaba odgovornosti za te materijalne nedostatke o kojima smo već maloprije čuli jasno a koje su jamstvo za ispravnost nečega što je prodano, samo što bi u konačnici trebalo povesti računa i o tome tko će to sutra kontrolirati jer imamo pojava jasno i dan danas da jako puno robe imamo ovdje koja nekontrolirano ili uz nekakve sumnjive deklaracije se pojavljuje na tržištu. Isto tako, razradit će se i ozakoniti da prodavatelj odgovara za sve materijalne nedostatke ali kupac tada kao ne može raskinuti ugovor. Ali on ima neka druga prava koja iz toga proizlaze, prava iz odgovornosti iz materijalnih nedostataka. Ti nedostaci jasno, oni mogu biti i određene mane ali te mane će se u svakom slučaju moći otkloniti i nadoknaditi. Isto tako, ovim zakonom da jamstva mogu dati proizvođači i prodavatelj a da jamstvo obvezuje bez obzira u kojem je obliku dano je vrlo bitno, dakle da možemo podjednako tretirati i pismeno i dakle ono koje je usmeno dati i da ta jamstva zasigurno međusobno dana mogu garantirati i određene sigurnosti koje do sada nismo imali. Također, ovim zakonom jasno propisivat ćemo da se odredbe o ograničenju trajanja prava prvokupa ne primjenjuju na prava prvokupa iz trgovačkih ugovora i na prava prvokupa dionica poslovnih udjela i udjela u društvu. U dijelu koji se odnosi na bankarske kriterije govorio je gospodin Marić pa ne bih više o tome ali nešto bih kazao kako zapravo ovaj postojeći dakle zakon nije do kraja definirao osobe javnog prava, nije propisivao kriterije za utvrđivanje ili kruga ili osoba, niti navodi neki drugi propis. To će se sada ovim konačnim prijedlogom izmjena i dopuna ovog zakona definirati i to pitanje i osobe koje su se obvezale dakle postupati po propisima u javnoj nabavi osim trgovačkih društava. Možda jedan od najkvalitetnijih pomaka kad se govori i o tome da jedinicama lokalne samouprave se mogu otkloniti neki nedostaci jest ovo što je rekao prethodnik gospodin Tomljanović a to je ugovor o građenju s odredbama ključ u ruke. Zašto je on tako bitan i važan. On zapravo obuhvaća sve ono dakle što se odnosi na cijelu investiciju, i tu je taj kvalitativni pomak ona će kao takva biti na ovaj novi način odnosno na ovaj predloženi način u potpunosti zaokružena i obuhvaćena, dakle a do sada je bilo različitih problema unutar toga. I na kraju predloženim izmjenama jasno želi se otkloniti navedene nedostatke te istodobno …/Govornik se ne razumije./… urediti pojmove koji su vezani kao što je rekao gospodin Marić iz bankarske garancije i predloženi zakon o izmjenama i dopunama zakona svakako je jedan ponavljam ponovno kvalitetni iskorak i zbog tog kvalitetnog iskoraka a on određuje i kvalitetniji pravni okvir u svemu ovome. Mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice i ja osobno ćemo glasovati za ove izmjene i dopune prijedloga. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajnici, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Dosta toga je rečeno o kvaliteti ovih dopuna izmjena zakona, međutim posebno treba istaknuti to da se popunjavanjem ovih pravnih praznina i tumačenja nekih spornih odredaba stvarno na kvalitetni način rješavaju neki instituti vezani za obvezno pravo. Naravno, područje reguliranja ovih izmjena zakona koje je predmet ovih izmjena su jamstva, garancije, zastara, šutnja kao neprihvat ponude, prvokup, akreditiv, ugovor o gradnji. Ja želim posebno istaknuti značenje ovog uvođenja i definiranja subjekata javnog prava kao stvari koja je nedostajala u samoj pravnoj definiciji i nije se znala na koji način tumačiti. Sada se subjektima javnog prava smatra ona odnosno pravna osoba koja je obavezna postupati po Zakonu o javnoj nabavci. Međutim, samim izmjenama koje su ponuđene definira se subjekat javnog prava kao osoba koja je obavezna postupati po javnoj nabavci ali bez trgovačkih društava. U ovom slučaju na trgovačka društva se odnose redovni trgovački odnosi i tako da i u pogledu zastare nema nekih posebnih problema. Sa subjektima javnog prava uključene su jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave na način da se zastara jasno precizira da zastara njihovih potraživanja nastupa tek nakon tri godine. Zbog čega je to važno? U svakom slučaju je važno zbog opterećenja koja se rade prema sudovima i prema javnim bilježnicima na način da se učestalim tuženjem svake godine jednih te istih dužnika praktički dovodi u pitanje funkcioniranje i dio funkcioniranja gdje se stvara nepotrebna gužva na tim institucijama. ono što u ovom zakonu nije predviđeno a bilo bi u slijedećim nekim izmjenama jako dobro još predvidjeti a to je da se uključe u te subjekte javnog prava ipak i trgovačka društva koja naplaćuju tzv. komunalne usluge i koje naplaćuju energetske usluge jer tu je ostao prema članku zakona 232. skraćeni zastarni rok od godinu dana. Tim rokom od godinu dana se praktički pravni subjekti nepotrebno dovode u situaciju da svake godine moraju podnositi tužbu a njihovo poslovanje bi dozvoljavalo da oni mogu to raditi i svake treće godine. Ako se želi postignuti pravna sigurnosti dužnika protekom godine dana onda već smo čuli to se isto ne postiže na ovaj način zato jer zastara nije gubitak potraživanja, dakle nije prestanak obveze. Ona je samo prestanak mogućnosti naplate prema sudu, pa onda tvrtke koje se bave tim djelatnostima svejedno naplaćuju i nakon toga te obveze, jer obveze i dalje postoje, a s druge strane se definitivno jako opterećuju organi koji moraju voditi. Ono što je najproblematičnije u tim odnosima a to je da bi trebalo za svaku ovrhu koja se sada provodi pod tim uslugama koje su relativno manje u vrijednosti, provoditi ovrhu na plaći, a ako plaće nema na nekretninama što je u očitom nesrazmjeru između visine obveze koja se mora platiti i na primjer kuće koja bi se zbog toga treba prodavati. Pa evo svakako je preporuka i onima koji će kasnije raditi na doradi, eventualno ovoga Zakona, da se ovo, subjekti javnog prava primjeni i taj zastarni rok barem od tri godine i na te subjekte i na taj način omogućuje rasterećenje sudstvu i javnom bilježništvu. Ovdje imamo, ovim izmjenama i dopunama i odredbe koje se odnose na zadržavanje principa da šutnja ponuđenika nije ujedno i prihvat ponude. I u svakom slučaju taj isti institut koji je i do sada postojao živi se na mogućnost da, u slučaju ako se radi o stalnoj polovnoj vezi i nalogodavac, mora izvršiti obvezu koju je nalogoprimac koju je nalogodavac dao u slučaju da odmah ne odbije istu. Dakle, na taj način rješavamo onu problematiku kojom smo i privatno a i u pravnim subjektima zasipane raznim ponudama koje imaju klauzulu u slučaju ako ne vratiš ili ne odgovoriš da si preuzeo ugovornu obavezu iz tih ugovora, odnosno da si preuzeo nalog koji kao takav bi te opterećivao. Pravo prvokupa je institut koji je ugrađen i koji se definira na maksimalni rok od pet godina sa iznimkama koje su već nabrojene međutim, značaj toga je i u tome što u slučaju ako nije ugovoreni rok i u ugovoru nije navedeno trajanje prava prvokupa, svodi se taj rok na 5 godina osim iznimaka koje su već prije bile spomenute. U pravo građenja jedna kvalitetna promjena koja je bila u lutanju u zakonskoj regulativi instituta ključ u ruke, odnosno klauzule ključ u ruke koja se tamo negdje 90.-ih godina često puta tumačila da ona može biti i promjenljiva ili fiksna cijena za cijeli objekat. Zakon je to u prvoj vezi jasno definirao da je to, da ne mogu biti naknadni, međutim, praksa je pokazala potrebu da u tom slučaju i naručitelj i izvoditelj nisu mogli dogovarati promjene na projektu i na taj način su postigli gradnju objekta za koji se u međuvremenu pokazalo da neće biti adekvatan. Ovo uvođenje klauzule po kojoj se u tim slučajevima može u sporazum jedne i druge strane napraviti promjena, naravno i u cijeni kao "ključ u ruke", ali i u samom predmetu ugovaranja je kvaliteta. A isto tako je i kvaliteta koja omogućava u ovim raznim poslovima, javno javno privatnog partnerstva između ostalog i to da se u sustav "ključ u ruke" uključi i projektiranje samog objekta. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Podržavam ovu Izmjenu i dopunu Zakona o obveznim odnosima koji je donesen 2005. godine a stupio je na snagu 2006. godine. Za napomenuti je također da je ovo bio slučaj jedne najveće normativne aktivnosti, dakle, temeljnog donošenja, donošenja temeljnog Zakona, Zakona o obveznim odnosima. Njegova priprema je trajala punih 8 godina. I to je inače primjer kako se temeljni zakoni jedne zemlje u kojoj svakako spada i Zakon o obveznim odnosima uz Zakon o o kaznenom postupku, uz Materijalni i Kazneni zakon i Zakon o obveznim odnosima. Dakle, ta jedna ozbiljnost posla, stručnjaka, bez utjecaja politike rezultirala je odličnim temeljnim Zakonom, Zakona o obveznim odnosima. I zato je, nije bio, ja vjerujem ni problem ove poboljšice, ove navote, na kraju krajeva i usklađenje a zahtjevima i direktivama Europske unije u pogledu određenih odredbi, ali također i u pojedinim glavama, onda stipulirati. Dakle, to su bili jedni solidni temeljni na koje se onda dobro uklapaju i ove izmjene. Što se tiče dakle, općeg dijela, razumljivo je upravo zbog takve jedne solidnosti da taj Zakon ne trpi nikakve izmjene, dakle i predmet ovih izmjene, već dakle, u onom svom posebnom dijelu koje se izmjene događaju, dakle, u ovim ugovornim, nešto i u izvanugovornim odnosima, dakle, izmjene se odnose, ove Svakako je za pohvaliti novi odsjek, odsjek 35 koji govori i koji nosi naziv bankarska garancija na poziv, dakle, koji definira uopće što je to bankarska garancija i mi smo zaista u postojećem Zakonu kada se govorilo, dakle, o ovim sličnim pojmovima bankarsko, upotrijebljen je naziv bankarsko jamstvo, što je svakako bio, ja bih rekla i jedan pogrešan naziv za tu bankarsku garanciju koja je onda bila određena i uređena odredbama članka od 39 do 43. Dakle, to je stvaralo i niz zabuna u javnosti. Na ovakav način, te zabune će biti otklonjenje ali jednako tako i definirano nešto što do sada nismo imali definirano u našem Zakonu o obveznim odnosima. Htjela bih još nešto reći a s obzirom da se radi o hitnom, o donošenju Zakona po hitnom postupku, dakle, koje svakako onda omogućava i raspravu nešto općenitiju osim svih mogućnosti i sasvim konkretnog osvrta na pojedine odredbe izmjene, prijedloga izmjena. Htjela bih reći da davanje, odnosno odgovaranje za točnost bilance, ne samo banke, nego svakog poduzeća temelj je urednog poslovanja svugdje u svijetu. Davanje lažnih podataka u bilanci predstavlja jedno od najtežih kaznenih djela gdje je zapriječena kazna svugdje minimum 10 godina zatvora. Mi u našem, zato ovo povezujem što je dobro ovdje stipulirano povezujem na nužne izmjene materijalnog, kaznenog zakona koje moramo mi ponovo uvesti što smo bili omogućili novelom 2003. godine kao kazneno djelo zlouporabe povjerenja, kao centralno kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta i produljili smo zastarne rokove negdje u prosjeku za tu vrstu kaznenih djela na 30 godina svjesni da se naše pravosuđe vrlo nevoljko susreće sa ovom vrstom kriminaliteta i sa ovom problematikom. Na kraju krajeva i ono što se pokrene ne doživljava adekvatni sudski epilog. To vidimo i u Izvješću Državnog odvjetništva svake godine. Međutim, i bila je hvale vrijedna radna radna grupa u Ministarstvu pravosuđa osnovana koja je htjela upravo na ovom tragu izmijeniti i modernizirati i naše kazneno zakonodavstvo, jer jedan osmišljeni ja bih rekla pravni poredak u jednoj zemlji zahtijeva onda osvrt i civilnog i kaznenog zakonodavstva. Zato me upravo i čudi da upravo shvaćajući potrebu ovakvog definiranja i izmjene Zakona o obveznim odnosima koje je za pozdraviti i u ovom odjelu i dalje se uporno odbija stipuliranje i izmjena Kaznenog zakona u smislu modernih, suvremenih, gospodarskih inkriminacija u kojem bi odgovarao menadžment upravljačke strukture. Ovako imamo jednu posvemašniju, jedan jedan posvemašni nered, političku pravnu odnosno pravnu nesigurnost koja počesto onda ovisi i o političkom nekakvom položaju, pa onda se različito i tumači da li je određena odgovorna osoba nešto znala ili nije znala. Kod takvih inkriminacija takva osoba je pozvana znati. Neznanje je ni u kom slučaju niti umanjuje njegovu ili njihovu odgovornost, niti ga uopće može eskulpirati na bilo koji drugi način. Eto, sa tim osvrtom ja mislim evo i predlažem da ovdje je i kolega Bošnjaković, državni tajnik da na ovom tragu se ponovo razmotri mogućnost izmjena Kaznenog zakona. Ovo što je govorio kolega prethodnik sada, također se s tim slažem glede rokova zastare. Dakle, vrlo su kratki rokovi zastare za ona periodična plaćanja u kućanstvu. Da imamo uređeniji sustav onda takav jedan primjereni rok od godine dana možda u jednom uređenijem sustavu uredne plateži, ali još urednije naplate bio bi sasvim dovoljan. Međutim, ovdje također otvara problem naplate odnosno ovrhe, pa i ovakvih možda minornih potraživanja. Ali to je stvar također potrebe promjene Ovršnog zakona koji je u nedopustivu situaciju doveo običnog građanina, a favorizirao banke, favorizirao druge financijske institucije. U svakom slučaju centre financijske moći kojima je omogućio da bez ikakvog postupka, dakle bez sudskog postupka, bez postupka preko javnog bilježnika samo zato što je tako unaprijed stipulirano dakle institutom fiducija i za najmanje potraživanje da čovjek ostane bez najvrjednije svoje imovine, tj. nekretnine. To je nešto što nije pravedno, što nije pošteno. Na kraju krajeva, tko se može uopće, a na takav prigovor dobivali smo ovdje odgovor kada smo mi iz kluba SDP-a kritizirali izmjene zakona, Ovršnog zakona koji je uveo fiducij i promijenio, dakle pogoršao to stanje u onim značajnim izmjenama Ovršnog zakona koji je bio donesen 2002. ili treće godine. Dakle, znatno se pogoršala pozicija običnog običnog čovjeka, građanina, a poboljšala situacija korporacija, ponavljam ovih financijskih korporacija. Tada smo dobili odgovor da eto od fiducije institut općeg prava svatko se može koristiti fiducijom. Pa tko se onda koristi fiducijom u praksi? Dakle, i najčešće u 99% slučajeva ja bih rekla i veći postotak banke. Dakle, ozbiljno treba razmisliti o tome i pitanje uopće ustavnosti te odredbe. O tome se čak također raspravljalo pa i u akademskoj zajednici, ali jednako tako bio je predmet razmatranja i sudaca Ustavnog suda. Kakva je pozicija uopće fiducija i mogućnosti kažem da čovjek, da građanin ostane bez svoje najvrjednije nekretnine zbog minornog potraživanja, a na pragu upravo ustavne odredbe kako je Hrvatska socijalna država i o tome itekako treba voditi računa. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. naravno da podupirem da se hrvatska pravna praksa na hrvatskom tržištu uskladi sa pravnom praksom tržišta zemalja mislim da ova prijedlog zakona ide u tom smjeru. Ali to ne znači da ne bismo trebali biti kritični. To je naša zadaća u Saboru. Iz još jednog razloga treba biti kritičan prema ovom zakonu. Naime, ovo je zakon koji ima tzv. obvezne norme, kogentne norme za sudionike u prometu, pa ih oni čak ne mogu isključiti vlastitom voljom, vlastitim dogovorom. Tim je on značajniji i važnije je promatrati ga sa dva aspekta. Pošto mi imamo i Zakon o zaštiti potrošača koji in favore dakle ide u korist potrošača, čini mi se da ovaj zakon ne slijedi tu logiku. Pa bi u pravnoj praksi, a ona naravno stvara i pravo moglo doći do nekih važnih nesporazuma. I ja mislim da je evo pođimo redom. Naime, u članku prvom već većina ovdje govornika, zastupnika je istaknula jedan problem, problem definiranja osoba javnog prava. On je ovdje različito definiran od pojma kako se shvaća u pravnoj praksi, ali kako je definiran i drugim zakonima, a osim toga on isključuje osobe trgovačka društva iz osoba javnog prava mada neka trgovačka društva imaju i javne ovlasti. To će izazvati dosta problema u primjeni ovog zakona. Ima još nešto što kad se uspoređuje sa Zakonom o zaštiti potrošača, ni jedan nije riješio problem deklaracija na proizvodima na hrvatskom tržištu koji je prema onome što udruge potrošača tvrde, ne odgovaraju sadržaju, to je zaista veliki problem. A drugo, tako su sitno napisane da ih ne možete pročitati pa dovode u zabludu potrošača. A ovaj zakon bi i to mogao riješiti, ali ne rješava na način kako to čak rješava i Zakon o zaštiti potrošača. Ja znam da svaki zakon ima tzv. pravne standarde o kojima naravno pravna struka i pravna praksa koja ih utvrđuje i stalno ih mijenja, ali bih htio nešto ukazati što mi se čini da nije primjereno za utvrđivanje pravnog pravnog standarda i pravne prakse. Recimo u članku 9. se poziva na posljedicu za kupca, za potrošača ako je proizvod proizveo znatne neugodnosti za kupca. Pojam neugodnosti je po mojem skromnom mišljenju stvar subjektivnog osjećaja. Za mene je neugodno nešto što za drugog uopće nije neugodno, za mene je nešto kulturno što za drugog nije kulturno. To je vrlo osobna stvar i ne može biti izgrađen pravni standard. Mislim da bi tu trebalo govoriti o šteti šteti i kad je pitanje nedostatak neznatan za kupca, barem bi trebalo definirati da ničim ne utiče na cilj poslovnog odnosa, na ispunjavanje poslovnog odnosa što sve sve bi poboljšalo. U svakom slučaju ako imamo HITRORez predložio bih Vladi da usporedi Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača. Možda bi to bila korisna uloga HITROReza pa bismo vjerojatno za par mjeseci dobili ispravak i jednog i drugog koji bi međusobno bili potpuno usklađeni. Hvala lijepa. Hvala. Javio se gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade i uvaženi kolegice i kolege. Mislim da svi građani Republike Hrvatske imaju percepciju jedne pravne sigurnosti građana Europske unije i mislim da svi tome težimo pogotovo što smo svjedoci gotovo iz dana u dan afera koje proizlaze iz različitih ugovora i različitih postupaka koji su bili da kažem protupravni i koji su bili u neku ruku da kažem kriminalni. Zbog toga za pozdraviti je svaki prijedlog zakona kojim se približavamo zapravo da kažem zakonskim standardima Europske unije, zemalja Europske unije, uljuđenih zemalja Europske unije pa tako i i ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima koji je ovdje dostavljen i nosi oznaku hitnog postupka. je rekla da je to otprilike 8 godina traje usklađivanje i dakle jedno očito temeljito promišljanje u svezi donošenja ovoga zakona iako ja misli da kada bismo pročitali zakone o obveznim odnosima upravo ovih zemalja o kojima sam govorio, da smo mogli mnogo ili mnogo ranije donijeti ovakav zakon ili prijedlog izmjena našeg postojećeg zakona, jer nema tu da kažem izmišljanja tople vode, izmišljanja nekih novica ili pak nekih specifičnosti koji bi bili posebni za Republiku Hrvatsku, a ne bi odgovarali Republici Austriji i ne znam Italiji, Njemačkoj, Francuskoj itd. Kada se pogledaju prijedlozi svrstani ovdje u ovaj prijedlog izmjena i dopune u zakonu, onda je jasno da upravo na mnogim poljima gdje je dolazilo do sporova i dan danas se vode sporovi u mnogim oblastima upravo koje zahvaćaju i koje su ovdje narečeni u ovom tekstu. Dakle da bismo sasvim sigurno da su, da su već usvojene izmjene i dopune ovoga zakona da ih ne bi bilo ili bi ih bilo u znatno manjoj mjeri. Prema tome jasno da je za podržati ovaj zakon, ali sam uvjeren i u to da će izglasavanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima biti samo jedna jezgra pravnog usklađivanja, dakle pravne stečevine i u ostalim zakonima kao što je rekla uvažena kolegica, posebice u Ovršnom zakonu i u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske da će morati doći do određenih promjena i to očekujemo također u što skorije vrijeme, a ako treba i po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državni tajnik, gospodin Dragan Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ja se samo želim zahvaliti na raspravi, jer rasprave vidim da proizlazi jedna podrška o ovim izmjenama Zakona o obveznim odnosima koji je kao što je već kolegica Antičević rekla, kvalitetno napravljen i zapravo jako dobro funkcionira, a ove izmjene idu samo sa ciljem zapravo da ga uskladimo u potpunosti sa pravnom stečevinom Određeni detalji možemo zaista razgovarati, ali posebno rasprava kolege Leke vezano za ovu riječ: "neugodnost" i ja sam zapravo nju primijetio, ali onda u raspravi sa stručnom skupinom smo došli do toga da je to ipak riječ koja je primjerena i koja će funkcionirati, jer bilo bi vrlo teško pobrojati konkretno u zakonu situacije koje bismo mogli projicirati u budućnosti da mogu nastupiti kao nekakva neugodnost radi koje bi trebalo predvidjeti takvu sankciju. U ime predlagatelja mogu samo reći da ćemo prihvatiti ove amandmane što je Odbor za zakonodavstvo podnio. Oni su nomotehničkog karaktera i poboljšavaju zakon. Još jednom, hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala Odlučivat ćemo u tijeku dana.